Prelazimo na drugu točku današnjeg dnevnog reda. To je - Izvješće o radu Odbora za predstavke i pritužbe za 2008. godinu Podnositelj: Odbor za predstavke i pritužbe Odbor za predstavke i pritužbe podnio je izvješće na temelju članka 93. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedlog akta primili ste poštom. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Želi li predstavnik predlagatelja, predsjednik odbora dodatno obrazložiti? Da. Igor Dragovan, predsjednik Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora. s obzirom na tematiku reći nešto od obrazloženja vezano za Izvješće našeg Odbora za predstavke i pritužbe građana za 2008. godinu iz jednostavnog razloga zato što svi mi moramo biti svjesni da problemi postoje, da ljudi, građani, naši sugrađani imaju probleme, imaju probleme u ostvarivanju svojih prava. I da kao zadnju instancu na kojoj pokušavaju riješiti svoj problem pronalaze u žalbi prema našem odboru. Ja nemam namjeru, izvješće ste svi pogledali koliko je tko želio. Želim samo istaknuti neke stvari, da smo mi u izvještajnom razdoblju od godine dana održali 6 sjednica na kojem smo smo razmatrali predstavke, odnosno pritužbe različitih sadržaja. Odbor je ukazivao na kršenje ljudskih prava građana, te sukladno s time zauzimao određena stajališta i donosio zaključke koje je upućivao nadležnim tijelima radi poduzimanja radnji za rješavanje problema naših građana. U 2008. odbor je zaprimio i obradio ukupno 483 pisane predstavke, primao na razgovor građane i odgovarao na česte telefonske upite. Sve predstavke služba odbora je obradila i uputila nadležnim tijelima na razmatranje ili neposredno podnositelju predstavke odgovorila. I u ovom izvješću je potrebno podcrtati na što smo vidjeli u svom radu i na što mislimo da treba ukazati. To je dugotrajnost sudskih i upravnih postupaka kao i nemogućnost izvršenja pravomoćnih i ovršnih odluka. Neizvršavanje presuda upravnog suda od strane upravnih tijela, značajan broj predstavki s područja mirovinskih odnosa i korisnika socijalne skrbi u kojima ističu teške se egzistencijalne probleme jednog dijela građanstva te povrat imovine u svezi tim razrješenje vlasničkih prava. to je nešto što bi moglo biti okvir za sve one probleme, odnosno najveći dio problema koje smo mi slušali, s kojima smo razgovarali sa građanima i obrađivali na našim sjednicama. Prema tome, izvješća smo podijelili u stambene i komunalne poslove gdje smo imali 95 podnesaka, iz imovinsko-pravnih odnosa 125, iz socijalno zdravstvene tematike 153, iz rada sudova i lokalne samouprave 87 i u izvješću se spominju karakteristični slučajevi i postoji jedan slučaj za koji si uzimam za pravo kao predsjednik ovog odbora da kažem na ovoj sjednici par rečenica. Zato što se tiče Hrvatskog sabora, zato što se tiče stručnih službi Hrvatskog sabora, zato što se tiče tajnika Hrvatskog sabora i želim napomenuti da to što smo imali problema u dugotrajnom odgovoru od određenih ministarstava, upravnih tijela, institucija kojima smo se kao saborski odbor zajedničkim zaključcima gotovo gotovo uvijek jednoglasnim obraćali, dugo je trajalo dok smo dobili određene odgovore. Ono što bih želio izdvojiti je da kada donesemo, a odbor je donio određenu preporuku, vezano je za bivšu tajnicu Hrvatskog sabora, ima već više od godinu i nešto dana, da smo tek nedavno dobili nazovi pisani odgovor sadašnjeg tajnika Sabora i da se godinu i pol dana po tom pitanju u ovoj kući ništa nije riješilo. To je ono što ja mislim da treba izdvojiti, jer to potvrđuje, ja ne bih želio da potvrđuje, ali izgleda da potvrđuje odnos prema građanima, prema onima koji našu pomoć trebaju i ja moram kao predsjednik Odbora za predstavke i pritužbe izraziti svoje izuzetno nezadovoljstvo s time što iz ove kuće ne mogu dobiti odgovor na adekvatan način i na sugestiju odbora i prijedlog koji smo dali. Stoga s ove govornice apeliram i prema predsjedniku Hrvatskog sabora i potpredsjedniku Hrvatskog sabora, i tajniku Sabora da nađu vremena da razmotre predstavku i neka odgovore, jer će po onome što sve znamo biti prouzročena šteta za ovu instituciju, za ovaj Dom, s obzirom da je i upravni sud, i Općinski sud u Zagrebu presudio u korist tužiteljice i mislim da treba prihvatiti razgovor i dogovor. Na kraju dozvolite mi samo zaključna razmatranja mislim da ih je bitno ovdje pročitati. Da podnesci građana kojima ukazuju na sudske postupke, posebno zbog dugotrajnosti rješavanja upravnih sporova pred Upravnim sudom Republike Hrvatske, pa je stoga odbor često slao požurnice predsjedniku Upravnog suda sa zamolbom da se isti ubrzaju. Radilo se uglavnom o rješavanju statusnih pitanja građana. U svezi s time ističemo neizvršavanje presuda Upravnog suda Republike Hrvatske od strane pojedinih ministarstava, odnosno donošenja novih rješenja sukladno donesenim presudama. Drugo. Predstavke koje se svojim sadržajem i brojnošću odnose na povrede prava pred nadležnim tijelima iz područja mirovinskog, zdravstvenog osiguranja i socijalne skrbi, to su sve one stvari koje sam na određeni način uvodno spomenio i želim ovdje podcrtati da problemi postoje, da pred problemima mi kao ljudi koji su izabrani od svojih birača ne možemo zatvarati oči ovdje se radi o sudbinama ljudi, ne o političkoj pripadnosti, o političkim bojama. Prema tome molim, apeliram u ime naših kolega i u odboru i svih drugih da se stvari počnu rješavati brže, ekspeditivnije, pravednije i poštenije u odnosu prema našim građanima. I jedna posljednja stvar koju smo zamijetili je da s obzirom da po Poslovniku Hrvatskog sabora Odbor za predstavke i pritužbe je taj koji obrađuje sve vrste predstavki koje dođu u Hrvatski sabor, primijetili smo da dobar dio predstavki građani šalju i ostale odbore i da jedan dio njih stoji dosta dugo u pojedinim odborima. Od Odbora za unutarnju politiku, preko samog Kabineta Predsjednika Sabora itd. Molim i apeliram na brže rješavanje tih predstavki i odgovora građanima ili i samih tijela ili preko našeg odbora. Hvala lijepo. Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Uvaženi predsjedniče Odbora za pritužbe i predstavke, kolegice i kolege. Primili smo izvješće o radu Odbora za pritužbe i predstavke kod kojeg je u uvodnim napomenama samo okvirno naveden djelokrug rada odbora. Iskazan je broj održanih sjednica kao i podatak o ukupno obrađenih predstavki 483, iako ukupan broj istih iskazan po poglavljima od 1 do 5 iznosi za 10 predstavki više, odnosno 493. Istaknuto je da odbor prima na razgovor građane, ali nije specificirano koja je problematika iznesena u tim razgovorima, kao i podatak da li su time nastali ili nastajale nove pritužbe na rad nadležnih tijela u smislu kršenja ljudskih prava građana. Nadalje, nisu ni specificirani najčešći telefonski upiti građana kako bi se utvrdilo iz kojeg područja i kojeg nadležnog tijela građani imaju primjedbe. U svojem izvješću odbor ukazuje prvo na dugotrajnost sudskih i upravnih postupaka, ali ovaj podatak nije prikazan niti u jednoj vrsti postupka, a nije iskazana niti vrsta predmeta, spora kako bi u konačnici bilo razvidno koji to sudovi ili njihovi odjeli odugovlače s postupcima i u kojim predmetima. A bilo bi i poželjno utvrditi o kojim se sudovima radi, obzirom na njihovu mjesnu nadležnost. Nadalje, nije utvrđeno da li eventualno građanima koji se obraćaju odboru, a koji su stranka u postupku uslijed dugotrajnog sudskog spora isplaćena naknada iz državnog proračuna Republike Hrvatske i u kojem iznosu. I da li su podneseni takovi zahtjevi. Odbor dalje ukazuje na nemogućnost izvršenja pravomoćnih i ovršnih odluka i neizvršavanje presuda Upravnog suda, ali nisu utvrđene okolnosti i razlozi ovih navoda kao i uzroci neizvršenja presuda Upravnog suda a time je bitno dovedeno u pitanje funkcioniranje pravne države, jer čemu dugotrajni procesi pred sudom na koje čak po određenim pretpostavkama stranka zbog dugotrajnosti ima pravo na novčanu naknadu ako ishodom toga postupka koji je uspješan za stranku ta presuda ne može provesti, U nastavku izvješće se podnosi preko stambenog, odnosno komunalnog poslova. U tome je Odbor iznio podatak o ukupnom broju zaprimljenih i obrađenih podnesaka ali u Izvješću nije specificiran broj broj podnesaka u predmetima rješavanja stambenog pitanja kao i područje nadležnosti deložacija i na kojim područjima se ista provodi obnovu ratom porušenih kuća i na kojem području posebne državne skrbi građani imaju problema s obnovom porušenih kuća. Nadalje, konstatira se sporost lokalnih tijela vlasti i sudova ali nije iskazan podatak o kojim se tijelima radi, što je poduzeto od strane Odbora u tim predmetima, te koje eventualno otegotne okolnosti navode lokalna tijela kao uzrok sporosti u rješavanju pritužbi građana. Utvrđena je dalje zlouporaba položaja državnih dužnosnika i službenika ali nisu prikazane poduzete mjere od strane Odbora i eventualni ishod postupka. Sljedeće područje je područje imovinskih odnosa, Odbor je iznio podatak o ukupnom broju zaprimljenih i obrađenih podnesaka gotovo najveći od ukupno pristiglih. Naglasio specifičnost ove problematike ali nedostaje pregled na kojem području se vode postupci, eventualno poduzete mjere Odbora u smislu ujednačavanja kriterija na cjelokupnom području Republike Hrvatske. Nadalje obrađeno je područje socijalno zdravstvene politike, tu je Odbor iznio podatak o ukupnom broju zaprimljenih i obrađenih podnesaka ali nisu specificirane povrede prava i mjesna nadležnost nadležnih tijela. Naime, ovako dostavljeni podaci bili bi podloga za upozorenje nadležnom ministarstvu kao i eventualno poduzimanje mjera protiv državnih službenika koji neosnovano odugovlače postupak. Nadalje, brojnost ovih predstavki upravo upućuje na činjenicu da je potrebno poduzeti dodatne napore u ispitivanju osnovanosti pritužbi kako bi se postupci ubrzali pred nadležnim tijelima u ovom osjetljivom području djelovanja kako bi građani ostvarili stečena prava, pravo na zdravstvenu zaštitu kao i prava iz socijalne skrbi. U ovom području također je bitno utvrditi popis mjesno nadležnih ureda koji u svojem postupanju odugovlače sa priznanjem ili ostvarivanjem prava. Istaknuto je i neizvršavanje presuda Upravnog suda Republike Hrvatske od nadležnih ministarstava ali ista nisu navedena, kao i razlozi neizvršavanja citirane presude. Četvrto područje koje ste obradili je rad sudova i lokalne samouprave, unatoč relativno velikom broju predstavki na rad sudova i lokalne samouprave konstatirano je da se Odbor nije uplitao u rad sudbene vlasti i da je samo podnosio požurnice za ubrzanje tijeka postupka. U Izvješću nisu specificirani tužbeni zahtjevi kao i područja iz djelokruga rada lokalne uprave na koja građani podnose predstavke kao ni njihova mjesna nadležnost ukazano je na neizvršavanje pravomoćnih presuda, okolnosti koje su uzrok eventualnoj nemogućnosti kao i očitovanja nadležnih o poduzetim mjerama u cilju saniranja postojećeg stanja. Odbor u izvješću konstatira dugotrajnost postupaka i neizvršavanje pravomoćnih presuda ali nije prikupio podatke o isplaćenim naknadama na ime dugotrajnog postupka. Eventualno broj podnijetih prijedloga za isplatu temeljem dugotrajnosti kao i razloga zašto se odugovlači s postupcima. Nadalje, nije poznato da li su eventualno predložene i izricane mjere sucima koji ovdje odugovlače s postupkom. Nepotpuno je izvješće u dijelu rada lokalne samouprave jer nije poznato u kojim predmetima i povodom kojih zahtjeva građana tijela jedinica lokalne samouprave nisu radile svoj postao bez odugovlačenja kako bi se ostvarivanje prava građana odvijalo u što kraćem vremenu. Po meni potrebno je pojasniti pojam uplitanja u sudbene stvari, te razmotriti sve predstavke iz ovoga područja, ispitati osnovanosti pokušati utvrditi razloge dugotrajnosti i sačiniti prijedloge kojim bi se smanjio negativan odnos građana prema sudbenoj vlasti i pokušalo vratiti, kako pokušalo vratiti povjerenje u funkcioniranje pravne države, kao državne vladavine prava. I zadnje poglavlje koje ste obradili je rad i radni odnosi. Odbor nije prikazao načine kršenja prava iz radnog odnosa u kojoj fazi se krše prava, postotak pripadnika manjina u istima, koja tijela prednjače u kršenju prava, samo je navedeno da ima šikaniranja a nije dan pregled poduzetih radnji u svezi istog. I da zaključim Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke će podržati ovo Izvješće ali u narednom očekujemo novo sa svim ovim elementima koji nedostaju u ovom Izvješću. Hvala vam

Odbor za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora podnio je ovo Izvješće o svome radu i zasigurno nije nikakvo istražno povjerenstvo ni tijelo koje može istraživati više nego što možemo čuti na samim sjednicama Odbora. Odbora. Za izvršno razdoblje Odbor je održao 6 radnih sjednica a u 2008. godini zaprimili smo 483 pismene predstavke koje su ukazivale na dugotrajne sudske i upravne postupke, neizvršavanje presuda Upravnog suda od upravnih tijela, pritužbe na mirovinski fond i povrat imovine. Stambeno-komunalni poslovi u 2008. godini zaprimili su 95 pritužbi, a odnosili su se na bespravnu gradnju, manjkavost urbanističkih planova, deložaciju i obnovu. Imovinski odnosi u 2008. godini 125 predstavki, a odnosili se na povrat imovine, problem kod nemogućnosti korištenja vlastitog stana ili stanarska prava. Socijalno-zdravstvena problematika, zaprimili smo 153 predstavke koje su se odnosile na zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb. Rad sudova i lokalnih uprava u 2008. godini dobili smo 87 predstavki i pritužbi, Odbor je tu samo slao požurnice i nije raspravljao o pravovaljanosti odnosno o brzini donošenja istih odluka. Naš rad na sjednicama se odnosio na način da bi pozvali aktere, i jednu i drugu stranu, saslušali i jedne i druge i onda se u jednom dobrom dijelu utvrdilo da jednostavno pritužba građana koja je bila upućena u nekim slučajevima nije uopće bila osnovana jer ako se netko žali u mirovinskom slučaju na visinu mirovine jedan i drugi je bio pripadnik policije u ratu, jedan je bio u specijalnoj policiji, jedan je bio u civilnoj policiji i zasigurno da pod istim uvjetima jel nisu ostvarivali ni istu visinu plaće dok su bili pripadnici i ne mogu dobiti niti imaju isti broj radnog staža nit su invalidi u istoj kategoriji i zasigurno da ne može i jedan i drugi susjed imati istu mirovinu kad su 2 različita predmeta, 2 različita čovjeka, a dešavalo se isto tako da je netko tko je u gardijskoj postrojbi, netko tko je u "R" sastavu ili u domobranskoj pukovniji ili u sastavu pričuvnom dijelu da isto tako se ne može izjednačiti jer takav je zakon i onda kad su ljudi iz mirovinskoga objasnili došlo je se do zaključka da jednostavno da su jedan dio tih pritužbi jednostavno bile neosnovane. Kad je u pitanju stambeno-komunalni dio onda možemo kazati da smo dobijali pritužbe građana, susjed na susjeda, gdje je prije 30 godina napravljena kuća, zajednički zidove, zajedničke garaže, zajedničke terase gdje su pili kavu 20-ak godina, onda nakon 20, 25 godina susjed je kazao, e sad nisam zadovoljan sa susjedom neka sruši svoju garažu zbog toga što nema građevne dozvole, a ne može je ni dobiti zato što mu ovaj neda suglasnost. I niz takvih stvari nam je dolazilo na odbore. Kao i jedna recimo braniteljska skupina skupina koja se žalila na gradonačelnika, odnosno na načelnika zato što im ne daju zemljište baš ti koji su uz samo more da prave kuću nego im nude na nekim drugim mjestima, jel što mislite kad bi u jednome mjestu poput Cavtata dali 5 branitelja uz more da prave što će biti s onim tisuće i tisuće branitelja koji bi isto tako tražili sutra da grade, iako je lokalna uprava prema tim ljudima dala alternativno rješenje i mogućnost da se grade na nekim drugim pozicijama međutim oni su baš tražili tu zato što oni smatraju da njih 5, 6 mogu dobiti u tome području. Tako da ima dosta stvari koje smo dobijali kao odbori u ovih 400 i nešto pritužbi koje jednostavno su nas, na samoj raspravi se moglo zaključiti da nisu osnovane i mislim da bi uz sve ovo što je odbor radio i u većini slučajeva donosio zaključke jednoglasno da se nismo nadmudrivali kod odluka i završnih riječi da bi trebalo više posvetiti pozornost da određene pritužbe uopće i ne dolaze na odbor jer ima pritužbi koje nisu prošle određene razine određene razine upravljanja u državi, znači ne možemo se mi petljati što će kazati sudac. Nismo mi nikakvo povjerenstvo koje će ispitivati nekog suda, mi možemo samo kazati na toj sjednici, poslati požurnicu da se vidi što će biti u tome dijelu, ali evo mogu kazati uz jedan dobar dio pritužbi koje su bile osnovane da jedan veliki dio je se na kraju pokazao da je bio neosnovan. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Boris Matković. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Evo kao član ovog povjerenstva dakle mogu kazati ono što su i prethodno kolege dakle pripomenule, a to je da svakako možemo konstatirati, a i zbog toga dakako ovo povjerenstvo i postoji, da naši građani imaju određenih problema jasno u određenim oblastima i sadržajima i da onda kada to ne mogu razriješiti ili na vrijeme ili dakle ne mogu svoj problem riješiti inače obraćaju se ovom tijelu Sabora, dakako očekujući od njega pomoć, ovo tijelo može napraviti po meni samo jednu, a to je utvrditi da li su povrijeđena ljudska prava u tom pogledu i sugerirati institucijama da se eventualno to ubrza. Pitanja o kojima uglavnom raspravljamo naveli su prethodno i kolege, a to su stambeno-komunalni poslovi, imovinsko-pravni odnosi, rad, radni odnosi, sudovi, lokalna samouprava te socijalno-zdravstvena pitanja i problematika. Dakle, radi se o možemo slobodno kazati u dosta slučajeva o onome što možemo nazvati i svakodnevnim problemima zbog kojih se naši građani nama obraćaju. Ja neću analizirati kao što su prethodno kolege, svaku od ovih pojedinih dakle, točaka i pitanja, već bi samo ustvrdio da ono što sam mogao zamijetiti jeste da u dosta slučajeva se radi o frustrirajućim situacijama. Međutim po onome što sam usporedio i sa nekim pokazateljima drugih država ista je situacija i u njima i kod njih, dakle obično se tu radi o ovome što je možda prethodno i kolega Dragovan ili kolega Bilonjić kazao nekim međusobnim prijeporima. Ono što sam također mogao zamijetiti, a htio bih istaknuti ovdje jer zamijetio sam nitko od prethodnika to nije istaknuo to je da predstavnici ministarstava koji po određenim pitanjima i ovlastima dolaze u smislu objašnjavanja određenih pitanja kompetentno daju tumačenja u predmetima gdje oni mogu dati završnu riječ, dakle definitivno i mislim da se to vrlo lako može potvrditi. Inače kao što smo mogli čuti i vidjeti iz ovog izvješća tijekom 2008. godine broj predmeta je svedeno na 483 pismena pismena podneska. Međutim koliki je broj bio dakako telefonskih razgovora ili primljenih razgovora, dakle ljudi primljenih na razgovore, nemamo podatak. No, ja bih kazao nešto, a to je da je tijekom 2008. godine da se iz ove brojke ustvrdi da je u odnosu na prethodno razdoblje, a što pokazuju podaci iz 2004. godine broj predmeta se jako smanjio. Dakle, broj predstavki i pritužbi građana se smanjujem jako puno. Naime, 2004. je bilo ukupno 2 tisuće 375 predstavki, a od toga tisuću 85 pismenih. A sada ih imamo svega, 'ajmo to svega 483. dakle, u tijeku te 4 godine možemo kazati da se ipak može kazati i reći da učinkovitost zakonodavstva te tijela koja odlučuju u pitanjima i sporovima i prijeporima, dakle između građana su bila dosta kvalitetnija i učinkovitija u odnosu na

kroz ovaj broj predmeta koji možemo vidjeti dosta zadovoljniji nego prethodno, jer zasigurno bi taj broj predmeta pritužbi i predstavki bio dosta veći. Dakako treba kazati da se kazati da se problemi i ova pitanja ne mogu brže i učinkovitije rješavati. Mislim da kao član toga odbora, da bih 'ajmo reći preporučio, da se svim kolegama tamo, da mi kao članovi odbora ne bismo to članstvo ni u kom slučaju smjeli koristiti da bismo tamo kroz 'ajmo reći ta pitanja koja građani daju i postavljaju blatili institucije ili se otvoreno stavljali na jednu stranu. To nije dobro. Jer u većini slučajeva koliko sam mogao ja zamijetiti i koliko sam bio tamo ipak većinu tih predmeta i odluke koje smo donosili su bile donošene konsenzusom jednoglasno, svih članova odbora ili sa rijetkim izuzecima. Zahvaljujem na pozornosti. Hvala. I gospodin zastupnik Denes Šoja. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege. Želim se uključiti u ovu raspravu sa nekoliko rečenica i posebno vezano za ovo poglavlje rad sudova i lokalne samouprave. Iako je kolegica u ime kluba Hrvatske narodne stranke dosta toga naglasila što sam i ja htio reći, zato ću samo nekoliko rečenica. Ovdje stoji jedna konstatacija da su brojne predstavke koje se odnose na odugovlačenje sudskih postupaka, te ne izvršavanje pravomoćnih sudskih odluka. No međutim, nije ukazano, nije razrađeno u pojedinim sudovima, odnosno područjima kakva je tu situacija. Ja bih želio upozoriti i zamoliti sve odgovorne vezano za trgovačke sudove, a posebno na Visoki trgovački sud. Naime, na tim sudovima, odnosno posebno na Visokom trgovačkom sudu pojedini predmeti se rješavaju dvije, tri, pa čak i pet i šest godina. Ne sumnjam uopće u kvalitet niti u intenzitet, odnosno u obim posla koji se tamo obavlja, ali ocjenjujem da bi tim institucijama trebalo dati određenu pomoć i razmotriti u kojim uvjetima rade, kako su kadrovski opremljeni i ostale uvjete. Jer čekati 5,6 godina na pojedinu presudu, odnosno ishod određenog spora dolje na terenu ovisi o tome i sudbina ljudi i sudbina gospodarskih subjekata, odnosno lokalne zajednice itd. S jedne strane govorimo o tome da imamo na tisuće i tisuće pravnika i službenika viška u određenim organima na razini države i Republike da tako kažem, a s druge strane građani a i ostali subjekti čekaju po tri, četiri ili pet godina za rješavanje svojih sporova. Mislim da bi to trebalo analizirati i razriješiti, jer to čini na terenu jako, jako velike poteškoće upravo vezano za rad Visokog trgovačkog suda. A posebno mi nije jasno koji su to kriteriji kada se radi o hitnosti. Imao sam prigodu i osobno intervenirati za jedan slučaj, međutim ocijenjeno je da se po kriterijima ne uklapa u hitnost, a nije se sagledalo što se dešava dolje na terenu. Pa stoga apeliram na odgovorne, na kompetentne da se s tim problemima malo pozabave da vidimo možemo li napraviti neki korak u pozitivnom smislu. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Želi li predstavnik predlagatelja zaključno? Hvala Na pitanje zašto neke stvari nisu još detaljnije obrađene i napravljene. Postoji Poslovnik Hrvatskog sabora u okviru Poslovnika Hrvatskog sabora djeluje i Odbor za predstavke i pritužbe građana, prema tome njemu okvir djelovanja propisuje Poslovnik Hrvatskog sabora, članak 93. sukladno Poslovniku se i provodi rad u našem odboru. To je odgovor na pitanje i oko ne petljanja oko oko sudskih postupaka itd. Mi smo slali požurnice i to je sve što možemo napraviti. Naša zadaća je da primimo predstavku, da utvrdimo njenu osnovanost i da da našim zaključkom na određeni način se obratimo nadležnom ministarstvu, instituciji i da putem godišnjeg izvješća godišnje obavijestimo Hrvatski sabor o poslu koji smo napravili. Druga stvar, broj predstavki. Ja sam već i uvodno rekao da smo primijetili i stručne službe odbora i mi da u proteklih godinu dana da tako kažem, veliki dio predstavki odlazi, ponovit ću u kabinet predsjednika Sabora, u kabinet potpredsjednika, u određene odbore za koji ljudi misle da će brže riješiti svoje probleme. Ja ću reći otvoreno da puno predstavki koje se tiču prostornog uređenja, planova itd. ode u Odbor za prostorno uređenje. Neke predstavke koje se tiče problema završe na Odboru za unutarnju politiku. To mi dobijemo tek kasnije. Prema tome, taj broj predstavki je onaj koji je došao u Odbor za predstavke i pritužbe građana. I slažem se da možda izvješće treba detaljnije opisati određene stvari. Mislim da je dobro da se što više slučajeva stavi u pisani tekst izvješća iz jednostavnog razloga da nas sve skupa upozori na činjenicu da se u Hrvatskoj krše ljudska prava, da građani imaju problema s ostvarivanjem svojih prava i da svi mi moramo pomoći da se ta situacija promijeni. Hvala